Täysistunto alkaa. Iältäni vanhimpana eduskunnan jäsenenä johdan puhetta tässä valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa, kunnes eduskunta on työjärjestyksen 4 §:n mukaan valinnut puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä ja nämä ovat antaneet eduskunnalle juhlallisen vakuutuksen.

ensimmäiseksi toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän vasta valitun eduskunnan järjestäytymisistuntoon, erityisesti teidät uudet 55 kansanedustajaa. Me kaikki vanhat edustajat autamme teitä tutustumaan talon tapoihin sekä sokkeloisiin käytäviin ja käytäntöihin. [Speech

Content: Espoosta oleva valtiotieteiden maisteri Helena Marttila, joka on tullut varamiehenä Uudenmaan vaalipiiristä edustajantoimensa keskeyttäneen Miapetra Kumpula-Natrin sijaan, on esittänyt minulle edustajan valtakirjansa ja ryhtynyt tänään hoitamaan edustajantointaan. [Speech 3] Speaker: Ikäpuhemies Kimmo Tämä, kuten varapuhemiestenkin vaalit, toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin — ja kuulen kolinasta, että niitä otattekin juuri esiin sieltä. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä toimitettavan nimenhuudon mukaan. Ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella, tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. Avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kai Mykkänen, Sheikki Laakso, Antti Lindtman ja Eeva Kalli.

Äänestyksen tulos luetaan.

Kun Petteri Orpo on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2023 valtiopäivien ajaksi.

Siirrytään toisen varapuhemiehen vaaliin. Vaali toimitetaan umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä, kuten aikaisemminkin. Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Pia Kauma, Petri Huru, Johanna Ojala-Niemelä ja Jouni Ovaska.

Pia Kauma, Petri Huru, Johanna Ojala-Niemelä ja Jouni Ovaska. [Speech 7] Speaker:

Kun Juho Eerola on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2023 valtiopäivien ajaksi.

ensimmäisen varapuhemiehen vaali. Vaali toimitetaan umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan aakkosjärjestyksessä. Avustajiksi vaalissa pyydetään seuraavat edustajat:

Pyydän hiljaisuutta. — Olemme asiakohdassa, jossa luetaan äänestyksen tulos, mutta on hyvinkin yllättävä, sanoisinko erikoinen ja poikkeuksellinen tilanne: tässä oli todistettavasti 191 äänestäjää paikalla ja äänestyslippuja pudotettiin 191, mutta moninaistenkin kertojen jälkeen me emme saa kuin 190 äänestyslipun tuloksen täällä, jolloin ei tässä voida mitenkään muuten toimia kuin että me joudumme uusimaan tämän äänestyksen, valitettavasti. Samat ääntenlaskijat tulevat toimimaan ääntenlaskijoina, ja niin se vain on, että ottakaa äänestysliput sieltä esille ja äänestystoimitus alkaa uudestaan. Vika ei ollut kyllä ääntenlaskijoissa, sanon sen saman tien, eikä varmaan myöskään ikäpuhemiehessä. No niin, äänestys alkaa.

Kun Tarja Filatov on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2023 valtiopäivien ajaksi.

2023 valtiopäivien ajaksi. Ilmoitan, että edustajat istuvat eduskunnan istuntosalissa aakkosellisessa istumajärjestyksessä, kunnes eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päättää.